nastavak 6. sjednice Hrvatskoga sabora, sa prvom točkom kao što je i najavljeno - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 176 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvolite. i drugih zemalja s kojima Hrvatska nastoji uspostaviti što je moguće bolju i kvalitetniju suradnju u pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja. Naime, u svim ovim sporazumima koje je do sada Republika Hrvatska potpisala se pokazalo da je upravo ta bilateralna suradnja utemeljena na sporazumima najefikasnija, najučinkovitija u suradnji, u međusobnoj suradnji Republike Hrvatske i drugih zemalja Europe u međusobnom pomaganju kod kod nesreća i u zaštiti i u spašavanju. Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja uređena su pitanja pružanja uzajamne pomoći u slučaju katastrofa i teških nesreća na državnom području jedne od ugovornih strana, uvjeti suradnje u prevenciji katastrofa te suradnja u područjima uzajamnog obavještavanja o prijetećim katastrofama, nastalim katastrofama i njihovim posljedicama, suradnja u području obrazovanja i obuke o zaštiti spašavanja i pružanju pomoći te razmjena znanstvenih, tehničkih informacija vezanih i važnih za zaštitu od katastrofa. Modaliteti i načini na koji će se uspostavljena suradnja sprovoditi su predviđeni i prevencija velikih prirodnih i tehnoloških rizika, zatim zaštita i spašavanje osoba, dobara i okoliša kojima prijeti prirodna katastrofa ili tehnološka katastrofa, obuka nositelja zaštite i spašavanja, uzajamna pomoć u slučaju katastrofa ili teških nesreća i drugi oblici uzajamne suradnje. Isto tako je predviđeno i mješovito za zaštitu i spašavanje koje će po potrebi zasjedati i koje će usmjeravati daljnju suradnju. U slučaju potrebe ona će i direktno operativno surađivati na pružanju međusobne pomoći jedne od dviju ugovornih strana. Dakle, ovo je sporazum koji pruža jedan okvir za suradnju, ali predviđa isto tako i operativnu suradnju u slučaju konkretne potrebe. Dodatna sredstva za provođenje ovoga zakona nisu potrebna, a zbog toga što je interes Republike Hrvatske da što prije uspostavi suradnju s Republikom Francuskom predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo rasprava po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite.

području zaštite i spašavanja. Mi smo prošli tjedan imali jedan sličan sporazum, u biti on je bio Memorandum o sigurnosti za Jugoistočnu Europu i tada smo utvrdili da na tom području Jugoistočne Europe ipak Republika Hrvatska prednjači u organizaciji i zaštiti požara, zaštiti spašavanja, dok ovaj sporazum o suradnji između jedne napredne zemlje svakako će imati veliki pomak za zaštitu zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike na području zaštite i spašavanja rezultat je zajedničke želje za daljnjim promicanjem, produbljivanjem zajedničkih suradnji uzajamnim pružanjem pomoći u katastrofama. U području odnosa Republike Hrvatske i Francuske Republike ovaj sporazum predstavlja elemente daljnjeg unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje. Osnovni cilj donošenja ovog zakona je da se na prikladan način uredi pitanje suradnje i uzajamno pružanje pomoći u katastrofama, uvjeti suradnje i prevencije u katastrofama te ostali oblici suradnje na tom području. Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja uređena su pitanja pružanja uzajamne pomoći u slučaju katastrofa, teških nesreća na državnom području jedne od ugovornih stranaka, uvjeti suradnje te prevencija katastrofa te suradnja na području uzajamnog obavještavanja i praćenje katastrofa, nastalim katastrofama i njihovim posljedicama. I ono što je najbitnije za nas i nadam se da ćemo najviše konzumirati ovaj dio, a to je suradnja na području obrazovanja, obuke, zaštite, spašavanja i pružanja pomoći te razmjeni znanstvenih i tehničkih informacija važnih za zaštitu od katastrofa. Ovaj zakon ima 21 članak. Ja ću se osvrnuti samo na nekoliko što sam smatramo da je jako bitno. U članku 4. govori se o predviđanju prevencije velikih prirodnih i tehnoloških rizika kao što su zaštita i spašavanje osoba, dobara, okoliša kojima prijeti prirodna katastrofa kao što su potresi, poplave, oluje, šumski požari ili tehnološke katastrofe, požar ili eksplozija u industrijskim postrojenjima ili objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi, nesreće u prijevozu opasnih tvari u željezničkom, pomorskom ili cestovnom prometu, uzajamna pomoć u slučaju katastrofa ili teških nesreća. U članku 6. je opisano način mogućnosti obrazovanja na sveučilištu, obrazovanja instruktora, vatrogasnih časnika sukladno proračunima. Znači onoliko koliko novaca budemo imali, toliko ćemo moći obrazovati naše ljude. Članak 7. govori o načinu pružanja pomoći diplomatskoj proceduri u mogućnosti pomoći, dok članak 8. opisuje uporabu korištenja letjelice koja se koristi za brzo i učinkovito djelovanje. U članku 10. je precizno opisan prelazak državne granice zbog učinkovite intervencije, boravak članova ekipe na teritoriju moliteljice, nošenje odora i oznaka te zabrana posjedovanja i nošenja oružja, streljiva ili eksploziva na teritoriju druge zemlje. Članak 11. nam govori o odgovornosti i obvezi zapovjednika svake ekipe za pomoć zamoljene strane, te postupanju liječničke ekipe i njihovo opremanje, te postupku sa klasificiranih kao opojne droge koje se koriste u medicinske svrhe, te mogućnost kontrole na licu mjesta od strane moliteljice. U članku 2. je precizirano smještaj, prehrana ekipe za pomoć zamoljene strane u vrijeme trajanja zadatka, te opskrba moliteljice. U članku 13. ono što je poslije svih tih katastrofa jako bitno kada se zbroje ljudske žrtve onda se svakako i štete, znači naknada prouzročenih šteta i naknada troškova. Sukladno gore navedenom klub Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj Zakon o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Francuske Republike po hitnom postupku. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Hrvatska seljačka stranka podržava predmetni tekst prijedloga zakona i sporazuma, jer su u skladu sa obranom i zaštitnom politikom koja podupire ciljeve politike Republike Hrvatske na ostvarivanu sigurnosno zaštitne suradnje i kooperacije sa susjednim državama, državama u regiji i šire. Donošenjem ovog zakona želi se jasno formulirati odlučnost države u unapređenju područja zašite i spašavanja sa Francuskom Republikom. Činjenica je da civilno civilna i civilno vojna suradnja je postala i postaje sve važniji čimbenik za unapređenje zajedničke pomoći među državama na području zaštite i spašavanja i da će ubuduće nadležna tijela Republike Hrvatske više nego što je to bio slučaj do sada značajnije participirati u provođenju ovih zadaća. Predmetni tekst sporazuma pisane s naglaskom na humanitarnu sigurnost i suradnju i bez nametanja interesa i volje neke od država, a smatramo ga i formalno pravnim okvirom za suradnju između dvije države na temelju kojih će se razvijati i prihvaćati konkretni planovi i programi, operativne suradnje, usklađivati interesi i sve drugo. Nadamo se da su čelnici nadležnih tijela našli pravi balans po pitanju aktivnosti i međunarodne suradnje sa aktivnostima iz nacionalne domene, te da će jedni na druge imati pozitivan utjecaj u provedbi širokog spektra aktivnosti. Pri tome želimo istaknuti da se na području zaštite i spašavanja na međunarodnom planu suradnje odvija sa međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi, Europska unija, NATO savez, a pored njih provodi se i regionalna suradnja sa Vijećem za regionalnu suradnju sa srednjeeuropskom inicijativom i Vijećem Jugoistočne Europe za civilno vojno planiranje u hitnim situacijama. Također provodi se i bilateralna suradnja u ovom slučaju sa Francuskom Republikom. Prema našim spoznajama Republika Hrvatska ima potpisan sporazum o suradnji s osam država, a u tijeku su pregovori sa još četiri, sa Makedonijom, Ruskom Federacijom, Srbijom i Ukrajinom. Mišljenja smo da će pored ovog sporazuma s Francuskom Republikom već potpisani slični sporazumi sa susjednim državama umnogome doprinijeti zajedničkom rješavanju problema na području velikih nesreća i katastrofa. Slijedom navedenog nadamo se da će se i na taj način olakšati rad našim nadležnim institucijama s partnerima iz drugih država posebno u području planiranja i provedbi preventivnih mjera, u području međusobnog izvješćivanja o opasnostima, međusobnoj pomoći o obrazovanju i osposobljavanju, razmjeni podataka i dokumenata, suradnji pri razvoji i proizvodnji opreme za spašavanje, kao i poticanje suradnje humanitarnih organizacija. Temeljem iznijetog klub Hrvatske seljačke stranke podržava predloženi Zakon o potvrđivanju sporazuma, jer isti doprinosi uspješnijem rješavanju problema vezanim za nesreće i katastrofe, kao i unapređenju međusobne suradnje sa Francuskom Republikom. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, državni tajniče. Katastrofe bile one izazvane prirodnim nepogodama ili kao posljedica ljudskog djelovanja ne priznaju državne granice, a kapaciteti pogođenih područja ili zemlja nikada ne mogu biti dovoljni za savladavanje posljedica u kratkom vremenu. Zbog toga u području zaštite od katastrofa sve zemlje pridaju posebnu važnost međunarodnoj suradnji koja ima za cilj jačanje solidarnosti, povezivanje postojećih nacionalnih kapaciteta i omogućavanje boljeg uvezivanja sustava odgovora na katastrofe u svijetu. Republika Hrvatska je u procesu pristupa mehanizmu za suradnju u civilnoj zaštiti Europske unije, a očekujemo da će se proces završiti za nekoliko mjeseci, te će time postati ravnopravna u suradnji i zaštiti od katastrofa sa svim zemljama članicama Europske unije. Ipak to ne isključuje čvršće povezivanje i uspostavu suradnje u zaštiti od katastrofa sa susjednim i drugim zemljama na temelju bilateralnih sporazuma, koji se potpisuju kada dvije zemlje izraze interes za produbljivanje suradnje u ovom području. Do sada je Republika Hrvatska potpisala takve bilateralne sporazume sa sedam država. Mađarska, Slovenija, Slovačka, Poljska, Austrija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a proces je u tijeku za sklapanje takvih sporazuma sa Europskom federacijom i Ukrajinom. U tijeku su i neslužbeni dogovori o početku pregovora za sklapanje sličnog sporazuma sa Republikom Srbijom, čime bi Republika Hrvatska imala sporazum o suradnji, o zaštiti od katastrofa sa svim susjednim zemljama. Suradnja u području zaštite i spašavanja s Francuskom razvija se već nekoliko godina, a tijekom ove godine posebno je intenzivirana slijedom sporazuma koji je potpisan krajem 2007. godine, a sada je u postupku njegovo potvrđivanje. Osoblje iz sustava zaštite i spašavanja iz Republike Hrvatske dobili su priliku detaljnije se upoznati sa sustavom u Francuskoj, a Francuski stručnjaci su boravili na razmjeni u Republici Hrvatskoj. Tako su tijekom ovogodišnje požarne sezone, dva vatrogasna časnika iz Republike Hrvatske mjesec dana radila u Francuskoj, a četiri francuska vatrogasna časnika su po dva tjedna boravila u Dalmaciji i to u Splitu i Dubrovniku. Tijekom godine je u suradnji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Francuskog veleposlanstva, organizirana u Divuljama serija tečajeva za vatrogasce iz Republike Hrvatske i Crne Gore za osposobljavanje specijalističkim vještinama spašavanja iz ruševina koje su održavali francuski instruktori. Kroz tečajeve je prošlo pedesetak vatrogasaca iz svake zemlje te preostaje da se održi i završni tečaj u Francuskoj za po pet vatrogasnih časnika iz Republike Hrvatske i Crne Gore. S obzirom na već izrečenu korist od ovog bilateralnog sporazuma podržavam predloženi zakon o potvrđivanju sa punom potporom Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje da nastavi započetu suradnju sa kolegama u Republici Francuskoj. Hvala. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Predstavnik Vlade ne smatra za potrebnim da se očituje. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu za ovu točku uvjeti.